jučer sam najavio, dakle, radit ćemo do otprilike 12,45, u 13 sati je svečano primanje, a u 15 sati, onda ćemo nastaviti s radom. Dakle, čestitam vam sada, ali posebno ću se obratiti na svečanom primanju u 13 Danas započinjemo sa točkom: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodijeli statusa pridruženog člana

Čl. 207a. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Tomo Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, izvolite državni tajniče. Dobro jutro, jako mi je drago što sam pozvan ovo jutro tu na ovu sjednicu. Naime, RH već desetljećem pokušava ući u CERN i napokon se realizacija toga dovela do kraja. U veljači ove godine se sklopio sporazum između RH i CERN-a oko pridruživanja kao pridružena članica u CERN-u. RH ima ogromne pozitivne benefite oko toga članstva, ne samo znanstvene, znanstvene normalno da, ali to je čak u ovom kontekstu najmanje važno, tu je za hrvatsko gospodarstvo puno važnije da će time hrvatski inženjeri moći imati jednako pravni pristup onoj visoko tehnološkim rješenjima koji se ne samo koriste na CERN-u, nego i razvijaju na CERN-u i naše tvrtke će moći sa članstvom biti dio tih procesa, biti dio tih javnih nabava. Do sada to nije bilo moguće, dapače, imamo puno slučajeva kada hrvatske tvrtke učestvuju u CERN-u već sada, međutim, samo kao podizvođači, ne mogu biti glavni izvođači i to će se ovom, ulaskom u CERN napokon promijeniti. Dakle, uz znanstvene, velike prednosti tu su ogromne gospodarstvene prednosti, kratkoročne, dugoročne, ali tu su i prednosti za edukaciju djece i to osnovnoj školi, srednjoj školi. Naime, CERN ima jako razvijen program edukacije djece, a i nastavnika. Uredno će se na ovaj način moći slati naši školarci koji su zainteresirani za inženjerstvo, za fiziku i za znanost, za stem polja, na CERN na jedan dan, dva dana ili više dana. Također i naši nastavnici u osnovnim i srednjim školama će se moći tamo slati na edukaciju oko određenih polja, to je ja mislim jako, jako važno jer upravo taj moderni način pristup edukacija posebno je recimo u stem područjima i jako važan za RH i za kurikularnu reformu, tako da efekti su skroz pozitivni, članstvo košta oko milijun švicaraca godišnje, ali ja vjerujem da će se to članstvo vratiti vratiti i to uredno vratiti, čisto s ekonomskog pitanja, kroz sudjelovanja našoj tvrtki plus uz to su još ti puno, puno veći benefiti za hrvatsko gospodarstvo i znanost, tako da molim da HS podupre ovu odluku tj. ratificira sporazum što je RH imala sa CERN-om početkom ove godine. Hvala. Imamo 4 replike, prvi je poštovani kolega Kirin, izvolite. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, znanost ide brzinom svjetlosti naprijed, četvrta industrijska revolucija uzima maha. Da li bi RH da nije članica EU, imala priliku postati pridružena članica CERN-a Europske organizacije za nuklearna istraživanja i što to znači za hrvatsku znanost? RH nikada sebi ne bi mogla priuštiti veliki …/Govornik se ne toga da se, a bez toga se ne mogu razriješiti temeljna pitanja fizike i univerzuma. To je prednost članstva EU. Što mislite, da li su euroskeptici svjesni naše snage i veličine i koliko je znanost skupa i da to nije uzgoj svinja? Hvala lijepo. Odgovor, izvolite. **Antičić, Tome** Dakle, hvala puno na pitanju. CERN je jedna fantastična europska inicijativa, u stvari to je bila jedna od prvih velikih dokaza da EU kao takva funkcionira, to je ono 50 ih je rađeno kada je Europa nakon Drugog svjetskog rata bila opustošena na više načina, uključujući i znanstvenost, svi najbolji znanstvenici su ili uzeti ili otišli u Ameriku ili Sovjetski Savez, Europa je tražila rješenje kako dovesti najbolje svoje znanstvenike natrag i shvatila da jedino ujedinjenom Europom se može, ujedinjenim pristupom se to može napraviti i ako se ide u nešto najbolje i da se to radi u Europi na toj, upravo je CERN rezultat toga i to je uspješno, dakle, CERN je daleko najuspješniji laboratorij fizike u svijetu, tu ni Amerikanci u Europi ne mogu konkurirati, ni Kinezi ni Japanci Europi tu ne mogu konkurirati i to je jedna od fantastičnih uspjeha

Poštovani državni tajniče, vi dolazite iz HNS-a ako se ne varam, znači došli ste tu ležerno bez papirića i onda ono najvažnije što zanima hrvatske građane koliko će to koštati, vi kažete što ste rekli oko milijun, ne milijon ste rekli hrvatsku riječ prvo, a iz Ministarstva obrazovanja ste, a onda kažete još švicaraca, kakvih švicaraca, stanovnika Švicarske. Dakle, u kunama egzaktno koliko će to koštati hrvatske državljane. S druge strane niste rekli koliko će naših znanstvenika moći tamo otići, koliko će naših profesora tamo otići, u kojem razdoblju to je ono što vas tražimo ovdje. A vi ste došli kao da ste došli u kafić ovdje, bez papirića i kažete milijon švicaraca. Jel to način kako se komunicira u Hrvatskom saboru, tako vi komunicirajte s vašom prijateljicom ministricom Divjak iz HNS-a, a u Hrvatskom saboru budite malo ozbiljniji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor Onda idemo na treću repliku, poštovani kolega Ćelić, izvolite. koliko je ovo važno i uistinu možemo ovdje razbacivati se sa nekakvim jeftinim populističkim frazama, onaj tko je bio u Ženevi, onaj tko je vidio što je CERN, onaj tko razumije šta znači CERN za znanstvenu zajednicu na globalnoj razini, ali i na povećanje vidljivosti Instituta Ruđer Bošković nema potrebe za nekakvim većim daljnjim objašnjenjima. Ja bih ovdje samo rekao, vi ste spomenuli dakle praktična primjena konkretno u medicini, s obzirom da ja dolazim iz tog miljea, dakle PET tomografija ne bi bila moguća bez Instituta Ruđer Bošković, a sada će bit to puno, puno

dakle niste se prvo pozvali na članak koji je povrijeđen, drugo kolega Ćelić vas nije spominjao, vi ste se sami prepoznali u njegovoj izjavi to je vaše pravo, ali to nije povreda Poslovnika. Dakle, ono što je rekao gospodin Ćelić, zastupnik Ćelić nije bila povreda Poslovnika. Tako da vas molim da to ne činite. Izvolite. Dobar dan, da dakle ekonomski i gospodarstveni, korist od toga imaju svi i tu nije dakako samo Ruđer Bošković, tu su Institut za fiziku, tu su Institut za medicinska istraživanja, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, inženjerske tvrtke. Upravo kada je bila delegacija CERN-a tu upravo su bili naj impresionirani upravo sa Rimac automobilima što je jedan od recimo ključnih gospodarstvenih iskoraka Hrvatske i oni će i te kao moći, ja i te kako vjerujem i profitirati ekonomski od CERN-a tako da to je jako, jako široka priča, izvrsna priča za Hrvatsku. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I idemo na zadnju repliku, kolega Žagar izvolite. Hvala. Poštovani državni tajniče, prije svega da pohvalim vaš odnos prema Hrvatskom saboru i vaše ponašanje u Hrvatskom saboru, to je nažalost postala rijetkost ali drago mi je da ste rekli zašto ste došli ovdje i što tražite ovdje. Imat ćete podršku, jedno pitanje čisto tehničko objasnite meni i hrvatskoj javnosti. Kad govorimo o projektima i upućivanju studenata, profesora na projekte CERN-a koji će tamo boraviti da li ti troškovi, naše članstvo koje govorite o milion franaka, da li i sve one benefite koje ćemo temeljem tog članstva dobiti, da li ta sredstva pokrivaju sve troškove ili će RH morati još, ili pojedini fakulteti ili ustanove izdvajati sredstva da bi omogućili boravak tih studenata tamo, njihovo stanovanje, prehranu, sve, je li sve uključeno u to? Možete to malo pojasniti, zapravo je pitanje je li taj milion franaka konačni okvir ili će trebati izdvojiti još sredstava i tko će odlučivati o tome? Bojim se da ne bi opet došlo da ne idu opet sposobni nego oni za koje se odluči da bi ih trebalo politički da kažem nagradit. Eto, pitanje. **Jandroković, Hvala na pitanju, ovim milion švicarskih franaka, ne znam trenutni ovaj omjere kuna, franak će pokrivati odlazak i tih studenata, nastavnika. Ono što neće pokrivati jesu troškovi koji su pokrivali do sada, to su recimo troškovi ovih individualnih eksperimenata na CERNU-u tipa CMS ili ALIS to će ostati i dalje, ali će se moći iz ovih milion švicarskih franaka će se pokrivati i troškovi recimo stalno zaposlenih uključujući i odlazak inžinjera na tome, da. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sad ćemo pitati izvjestitelja odbora želi li uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu i prva je na redu zastupnica HDZ-a i u ime kluba poštovana kolegica Vesna Bedeković, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, pred nama je dakle Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa Hrvatskoj kao pridružene članice CERN-u, ja ću samo usput napomenuti da je ovaj prijedlog raspravio i jednoglasno prihvatio matični Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu, a kad govorimo o nekakvoj povijesti dakle suradnje Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja onda imam potrebu

dakle o budućem razvoju znanstvene i tehničke suradnje i istraživanja u okviru projekata na CERN-u. i naravno tijekom kontinuirane suradnje od tada u razne CERN-ove programe bile su već dakle uključene grupe znanstvenika, posebice kao što već smo imali priliku čuti sa Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Rijeci. I imam potrebu podsjetiti i napomenuti da su različiti znanstvenici sa ovih institucija u okviru različitih aktivnosti u suradnji sa kolegama objavili preko 300 znanstvenih radova, izradili niz doktorskih disertacija i održali više od 150 stručnih stručnih i znanstveno popularnih predavanja. Jednako tako Vlada RH 6. veljače 2014. godine donijela je zaključak o pokretanju postupka za pristupanje Hrvatske u pridruženo članstvo CERN-u i slijedom upravo tog zaključka Ministarstva znanosti i obrazovanja je uputilo dopis generalnog direktorici vijeća CERN-a kojim je zatraženo pokretanje svih potrebnih koraka za pristupanje RH u pridruženo članstvo. I nakon evo posjeta tročlane operativne skupine CERN-a vijeće je u listopadu 2018. dostavilo nacrt sporazuma za dodjelu pridruženog člana i to na temelju standardnih odredbi obrasca sporazuma. I ja ću podsjetiti da je sporazum RH i CERN-a kojim se Hrvatskoj dodjeljuje pridruženi status potpisan u veljači prošle godine točnije 28. veljače u Tehničkom muzeju u Zagrebu. I zapravo se ovim zakonom o kojem danas raspravljamo taj sporazum potvrđuje. Vrlo kratko o samom CERN-u, dakle podsjetiti ću da je Europska organizacija za nuklearna istraživanja osnovana 1954 i da danas ima negdje oko, ima 22 članice i zapošljava negdje oko 2,5 tisuće na različitim projektima okuplja još negdje oko 17 tisuća znanstvenika iz cijeloga svijeta. I upravo to je dakle dokaz tome da je CERN na globalnoj razini jedna bitna organizacija. I podsjetiti ću da CERN ima svoje četiri glavne misije prije svega fundamentalna istraživanja u području fizike i elementarnih čestica, zatim razvoj novih tehnologija, zatim edukacija dakle i trening mladih znanstvenika a onda i učenika i profesora. I ono što je po meni jako bitno širenje globalne globalne suradnje u svijetu znanosti i općenito. I kao što sam već i ja napomenula a i kolege ranije određen broj hrvatskih znanstvenika sa CERN-om surađuje evo već dugi niz godina a naravno da pridruženo članstvo Hrvatskoj otvara niz mogućnosti koje će utjecati prije svega na osnaživanje njenih znanstvenih a onda jednako tako što je jako važno i gospodarskih kapaciteta. I naravno u tom smislu će nakon stupanja na snagu ovog zakona koji imamo pred sobom, prije svega institucijama u RH biti omogućeno ravnopravno sudjelovanje na projektima koje financira CERN i jednako tako biti će omogućeno korištenje tehnologije koja je razvijena na CERN-u a onda i ugrađivanje

kroz replike bez dodatnih ulaganja. Naravno biti će omogućeno slanje osobito nastavnika fizike na dulje ljetne boravke na CERN a jednako tako što nije zanemarivo postoji i mogućnost dobivanja više radnih mjesta za usavršavanje znanstvenika u u području prirodoslovnih i tehničkih struka što držim da je osobito važno za naše mlade znanstvenice i znanstvenike. Naravno za očekivati je da će se sve to utjecati na povećanje kapaciteta za razvoj temeljnih znanosti, veću kvalitetu edukacijskog potencijala za diplomske i doktorske studente osobito u područjima prirodnih i tehničkih znanosti a jednako tako utjecati će na povećanu mobilnost znanstvenika i stručnjaka a samim time držim da će se i očekujem to da će se povećati i kapaciteti za prijenos znanja i tehnologije a posebice u području računalnih i medicinskih tehnologija, kvantnog inženjerstva itd.. Naravno osim ovog znanstvenog dugoročni interes RH u pogledu suradnje sa CERN-om je itekako i gospodarske prirode. Samim time kao što sam već rekla što će se gospodarski subjekti iz RH moći prijavljivati na natječaje koje raspisuje CERN što je smatram osobito važno za otvaranje novih poslovnih mogućnosti na europskom tržištu za hrvatske tvrtke osobito u području softwarske, građevinske i elektrotehničke industrije, području zdravstva također. Već je napomenuto da za provedbu ovog zakona nije nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH zbog toga što RH će plaćati godišnju članarinu u ukupnom iznosu od milijun švicarskih franaka, dakle na godišnjoj razini. I kao što smo naglasili i na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu i to je nekako i moje mišljenje nama svima skupa ostaje u budućnosti za vidjeti koliko ćemo kroz pridruženo članstvo CERN-u biti sposobni povući dakle i osigurati sredstva, biti participirani, participirati u različitim natječajima i koliko ćemo zapravo kao sustav biti sposobni na račun tih milijun švicarskih franaka na godišnjoj razini vratiti sredstava natrag. Ja držim da imamo itekako sposobne znanstvenike i sposobne ljude koji će ne samo opravdati ovih milijun švicarskih franaka uloženih na godišnjoj razini nego ta sredstva umnogostručiti. I sukladno tome, dakle i ja osobno kao zastupnica u Hrvatskom saboru a i moje kolegice i kolege iz Kluba zastupnika HDZ-a, ovaj prijedlog ovaj prijedlog zakona dakle Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Europske organizacije za nuklearna istraživanja o dodjeli statusa pridruženog člana će itekako podržati, hvala lijepa. Drugi klub je Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala predsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Za razliku od nekih kolega koji pokušavaju prodavati kvazi suverenističku maglu, jasno da i simbolički ova rasprava dolazi u pravom trenutku na dan kada obilježavamo dan Hrvatskog sabora. Šteta je što ovaj elitni termin koji je točka dobila je popraćen ovako mizernim brojem brojem saborskih zastupnika, vjerojatno bi se da se raspravlja o kvazi suverenističkim temama bio veći interes a ovo je zaista jedan povijesni trenutak obzirom na značaj ove točke i ulaska Hrvatske u pridruženo članstvo u CERN-u. Hrvatska ulaže u istraživanje i razvoj svega 0,87% BDP-a i teško da će dosegnuti proklamirani cilj od 1,4% do 2020. g. Istovremeno u EU, taj prosjek iznosi 3%. Ulaganje u istraživanje i inovacije je ulaganje u budućnost Hrvatske. Europa je za Strategiju Europa 2020 istaknula da potiče pametan, uključiv i održiv rast i razvoj kao glavni put za konkurentnost Europe u svjetskim razmjerima. Inače, jedan podatak koji pokazuje koliko je to Europi važno, u Europi živi svega 7% svjetskog stanovništva ali Europa ostvaruje 20% svjetskih ulaganja u istraživanje i razvoj, objavljuje 1/3 svih visoko kvalitetnih znanstvenih publikacija, ima vodeći položaj u industrijskim sektorima kao što su farmaceutski proizvodi, kemikalije, strojarstvo, moda. Samim tim ovaj zakon koji danas ovdje imamo u raspravi u Hrvatskom saboru, ima dodatni značaj. Ja moram istaknuti da sam posebno ponosan i zadovoljan zato što je zaključak o pokretanju postupka pridruživanja Hrvatske CERN-u donijela Vlada u kojoj sam ja bio ministar, 6. veljače 2014. a iste godine donesen je i plan razvoja istraživače inovacijske strukture koji je dodatno dodatno unaprijeđen 2016. Prema tome osjećam da sam i sam kao dio Vlade Zorana Milanovića dao doprinos ovom jednom ponovit ću, povijesnom trenutku. Prema tome, ovim zakonskim prijedlogom potvrđuje se sporazum između RH i CERN-a o dodjeli statusa pridruženog člana kojim će se omogućiti ravnopravno sudjelovanje ustanova iz RH na projektima koje financira CERN što će povećati kapacitet za razvoj temeljenih znanosti, veću kvalitetu edukacijskog potencijala za diplomske i doktorske studente u područjima prirodnih i tehničkih znanosti kao i mobilnost znanstvenika i stručnjaka. Također, vrlo je bitno da će se povećati kapaciteti za prijenos znanja i tehnologije u području računalne, medicinske tehnologije, tehnologije u području supravodljivih magneta, foto-detektora te kvantnog inženjerstva. Implementacija zakona sa aspekta povezivanja hrvatske znanosti i gospodarstva u visoko razvijene međunarodne institucije, osnažit će razvoj znanstveno-istraživačko-gospodarskog potencijala RH i doprinijeti da dođemo što prije do tog našeg cilja od 1,4% BDP-a. Inače CERN ima Inače CERN ima 4 glavne misije, to su fundamentalna istraživanja na području fizike elementarnih čestica, razvoj novih tehnologija, edukaciju i trening mladih znanstvenika, učenika i profesora te širenje globalne suradnje u znanosti što doprinosi mir u svijetu. Naši znanstvenici surađuju već 40 g. sa CERN-om ali ovo pridruženo članstvo otvara niz mogućnosti kroz zapošljavanje hrvatskih znanstvenika, sklapanje ugovora hrvatske industrije sa CERN-om te edukacije i trening znanstvenika, studenata i učenika. Jedan povijesni podatak, CERN je osnovan '54. g. upravo sa ciljem kako bi se zaustavo odlazak najboljih europskih fizičara u Ameriku. Danas je to globalna, svjetska sila koja zapošljava 2500 ljudi ali na različitim projektima okuplja 17000 17000 znanstvenika, stotinjak nacionalnosti iz cijelog svijeta. Posljednjih godina CERN je posebno bio poznat po otkriću Higgsova bozona no eto jedna edukacijska činjenica za sve one koji prate naš rad, CERN je i rodilište vrhunskih tehnologija kao što je nešto što je danas sastavni dio svakog domaćinstva, svjetska mreža World Wide Web. Prema tome, brojni znanstvenici iz Hrvatske pohvalili su ovu inicijativu prilikom potpisivanja u veljači ove godine, evo, citirat ću samo neke od njih, rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana .../Govornik naglasila je udruživanje sa CERN-om je iznimno značajno jer je budućnost znanosti u ovako velikim kolaboracijama i projektima. Mi na Sveučilištu u Rijeci smo presretni što smo dio konzorcija koji je sudjelovao u tom velikom projektu. Danijel Juranić, dugogodišnji hrvatski fizičar u CERN-u kaže, od '71. g. kada sam počeo raditi na Institutu Ruđer Bošković, govori se o učlanjenju u CERN, sad sam već umirovljenik ali jako mi je drago što se to naposljetku i dogodilo. Aktualni ravnatelj David Smith, Instituta Ruđer Bošković kaže naši fizičari već dugo surađuju u CERN-u, ovo je prepoznavanje njihova truda i istraživanja, to je važno i za našu znanosti i za Hrvatsku u cjelini. Dakle teško je zapravo razumjeti da netko uopće može imati nešto protiv ovog zakonskog prijedloga i pridruženog članstva Hrvatske CERN-u. pridruženo članstvo u CERN-u predstavlja potpuno novu priliku za hrvatske znanstvenike, nastavnike i učitelje ali i inovativnu industriju koja sudjelovanjem na CERN-u i njegovim natječajima u vrijednosti od 500 milijuna eura godišnje, može bitno unaprijediti svoje poslovne procese. Neke su naše tvrtke i dosada sudjelovale u tom ali sada imaju novu priliku i dobili su zapravo pristup potpunom novom tržištu. Hrvatska će ulaskom u CERN postati ravnopravna članica jednog od najvećih i najjačih svjetskih znanstvenih laboratorija, to je mjesto gdje se svijet po prvi put ujedinio oko znanstvenih ideja a sada će hrvatski znanstvenici mnogo jednostavnije i potpuno ravnopravno sudjelovati u tome. Radi se o iznimnom postignuću za hrvatsku znanost a s obzirom na značenje koje bi znanost trebala imati u cjelokupnom društvu, to je nesumnjivo veliki korak za Hrvatsku. Stoga, jasno je da će Klub SDP-a podržati ovaj zakonski prijedlog, hvala lijepo. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče Antičić sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, sada da mogu bi vas i poimenice pobrojati, ali evo mislim da je ovo prilika i da javnost čuje zapravo, a i da pohvalimo sve napore kako je i kolega Jovanović rekao, koji su krenuli formalnim zahtjevom 2014., a koji su finalizirani radom ove administracije, prije svega, u zadnjih nepunih 2.g. i znamo da smo u 12 mjesecu upravo i potpisali ovaj sporazum koji danas ratificiramo odnosno potvrđujemo. Kao što smo čuli, a neću previše se ponavljati, ali mislim da ovo je jedna velika i šansa i priznanje za razvoj prije svega hrvatske znanosti i znanstvenika i pridruživanjem u ovaj prestižno znanstveno društvo zapravo kao jednog najvećeg i najuglednijeg centra za znanstvena istraživanja na svijetu. Dakle, mislim da treba samo apostrofirati što ovime dobivamo, otvaraju mogućnosti obrazovanja koje upravo CERN nudi od raznih programa za studente do doktorskih programa koji su većinom fokusirani na inženjere odnosno na stem područja odnosno u primjenu novih tehnologija. Također otvaraju se prilike za hrvatsko gospodarstvo i pogotovo inovativnu industriju jer mi sada imamo pravo sudjelovati u natječajima CERN-a u iznosu otprilike oko 500 milijuna EUR-a godišnje gdje sigurno se može time znatno unaprijedit svoje poslovne procese, posebno IT-sektora i kreativne industrije jer se otvara i tu pristup novom tržištu, a mislim da nije, ne škodi reći usputno da su već neka naša poduzeća i ranije sudjelovala u tome, poput Končara i imaju druge prilike kao što smo čuli i Rimca odnosno Rimac d.o.o. I dok su zapravo, ono što je možda najbitnije za naše znanstvenike je da osim što će otvoriti vrata i privredi i tehnološkom razvoju, to nije ni pitanje samo znanosti nego i zamašak tehnološkom gospodarskom razvoju zemlje koji je izuzetno potreban, koji je sigurna budućnost. Ono što apsolutno za naše znanstvenike odnosno ne samo znanstvenike, nego i škole i fakultete, u našoj obrazovnoj zajednici jer će mladim ljudima osigurati prilike za ostvarivanje njihovih ambicija u RH, ali i u svijetu, tako da upravo koji već kroz već spomenute razno razne programe istraživanja, stipendija itd., mislim da apsolutno je to nešto što moramo, trebamo iskoristiti na najbolji način za razvoj za razvoj naše i znanstvene zajednice, a prije svega i gospodarstva i svega onoga što je vezano na, za taj dio. Dakle, to prije svega govorimo o usavršavanju znanstvenika prirodoslovnih tehničkih struka tzv. CERN fel pozicije, mislim da apsolutno mi postajemo dio jedne organizacije gdje 16000 znanstvenika i 110 odnosno 110 različitih nacionalnosti i mislim da, dovoljno je reći da istraživači objavljuju dnevno, ti koji rade na CERN-u, 3 istraživačka znanstvena rada. 300 studenata godišnje ulazi u ovaj program istraživanja koji sam rekao i zapravo postajemo ovdje dajemo priliku našim mladima, našim znanstvenicima da iz RH dobiju ono sve svjetsko što mogu imati, to je zapravo najjača poruka plus poruka našim privrednicima da mogu razvijat se, da mogu konkurirati, da mogu crpiti znanja, mogu unapređivati sebe i apsolutno da mi sutra možemo biti i konkurentniji na svjetskom tržištu upravo kroz sudjelovanje i u CERN-u i svemu onome što on donosi. CERN kao što je tu već rečeno, je ono što najklasičnije možemo reći što nam to donosi, prije svega, kolega Jovanović je spomenuo tu da su oni zaslužni za ona tri w …/Govornik se ne razumije/…dakako, ja bi tu još dodao i tach skrin tehnologiju, razno razne medicinske aplikacije, prije svega Pionirski poduhvati su napravljeni na izradu 5 skenera itd., dakle, u medicinske svrhe, u znanstvene, u svemu onome što je primjenjivo danas širem tržištu i to je ta poveznica ako gledamo recimo jednog Končara ili Rimca kroz automobilsku industriju, sve ono što daljnje istraživanje i znanost nudi, da se može primijeniti kasnije i da se sigurno možemo dobiti taj zamašnjak. Zato još jednom čestitke cijeloj ekipi na čelu sa državnim tajnikom koji su radili zadnjih godinu i pol do dvije dana na ovome, sigurno i naravno čestitke i zahvale svima kad se to krenulo 2014. i na donošenju svih potrebnih dokumenata i mislim da je ovo jedna dobra vijest, da je ovo jedan dobar primjer, da kad se maknemo od svih nekih nepotrebnih prijepora, ideologija i razno raznih nebitnih za naše građane pitanja da, istina da trebamo raditi i dalje na ovakvim stvarima, da se, rezultat će doći i rezultat se već danas vidi i to su sigurno ono što je vrijedno Naravno, Klub HNS-a će podržati ovaj dio uz jedne velike čestitke cijelom timu, naravno i pozivu zapravo za sve da dalje naše znanstvenike, naše privrednike, da se uključe, da se angažiraju i da iskoriste maksimalno od ovog što smo im danas ovdje omogućili odnosno što ćemo im omogućit. Zahvaljujem. Hvala i vama. Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i kolega Ivan Pernar, izvolite. Prije rasprave o konkretnoj točki dnevnog reda, želim dovesti u pitanje legitimitet parlamentarne većine koja donosi odluke u HS, uključujući i ovu trenutnu. Naime, svi znate da je HDZ doživio izborni poraz na ovim izborima, da je njihova oholost i bahatost njihovog vodstva dovela do fijaska, o tome govore izborni rezultati, to nije samo moje mišljenje. Činjenica jest da ljudi bježe iz naše zemlje, to nitko ne može osporit. Druga nesporna činjenica je da birači HDZ-a bježe od HDZ-a, znači, osoba koja vodi i državu i stranku vodi i jedno i drugo na način da zapravo udaljava ljude od jednog i drugog. Što se tiče njegovih partnera u Saboru, svima je jasno da ti svi partneri zajedno nisu skupili 5%, to ste svi vidjeli. HSLS koji podržava vladajući većinu imao je, ma ispod 0,5%, ja mislim. Da ne govorim za ostale partnere. Također je i HNS imao nikakav rezultat. HDS, stranka g. Hrga.

samo nasiljem izbaciti mene iz Sabora, kao što ste i do sada i vaš premijer nasiljem vodi svoju stranku i vidjeli ste kakav je rezultat toga, a vi slobodno nastavite s istom politikom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pernar, ja vas molim, dakle, sad vas molim da malo zastanete. Dakle u Poslovniku HS-a jasno piše da se treba govoriti o temi koja je predmet rasprave jer u čl. 238 kaže, zastupnik tijekom iznošenja rasprave ne smije govoriti o temi ne smije govoriti o temi koja nije predmet rasprave. To vam je čl. 238. Vi govorite o analizi izbora, to nije predmet rasprave, pa vas molim da se vratite na temu rasprave. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi predsjedavajući. Pokušavam objasniti, a počeo sam i na samom početku, da je vezano uz temu, a evo i zašto. Zato jer je pitanje može li ova većina donositi ovu odluku o CERN-u ili ne može, da li ona ima legitimitet ili ne, da li ona predstavlja većinu biračkog tijela ili ne, da li je to većina koju su birači izabrali na izborima ili je to neka trgovačka većina koja nema podršku naroda jer u suprotnom vi sad smatrate možda da to nema veze. Možda nema veze što HDZ ne podržava, tj. podržava možda petina biračkog tijela, a sve ostale članove koalicije zajedno možda imaju 5%. Vama to možda nije sporno u kontekstu donošenja ove odluke, ali ja osobno smatram da je to bitno pitanje. Pitanje legitimiteta. Znači vi, kao, znači rasprava o nekoj odluci ne može biti ograničena isključivo na tu odluku nego se mora postaviti pitanje i da li većina koja tu odluku donosi da li je ona legitimna da to čini? To je pitanje koja ja danas ovdje postavljam. vi ćete, vi smatrate da jest. I kao što vaš premijer smatra sebe uspješnim premijerom države, a kažem, stanovnici mu bježe ili uspješnim predsjednikom stranke, a birači HDZ-a, koji su članovi njihovi ne žele glasat za njih, on isto sebe smatra uspješnim predsjednikom stranke. Vjerojatno i vi sebe smatrate uspješnim predsjednikom Sabora i ono što se pokušava, pokušava se ta bitna jer pitanje legitimiteta je ovdje ključna u HS-u. Ali to pitanje se gura ispod tepiha. Mi sad raspravljamo o nekakvoj suradnji sa CERN-om. Ali, hajmo prvo dovesti u pitanje tko čini tu većinu koja donosi tu odluku. Da li je to većina koja glasuje po savjesti ili je ucijenjena, provela vrijeme u zatvoru, ima optužnice protiv sebe, sudske procese, recimo zbog mučenja ljudi, ubojstva, itd. Jer ti ljudi, kada vi vladajuću većinu čini čovjek koji je bio u zatvoru i svojedobno je imao recimo i presudu protiv sebe i trenutno mu je u tijeku suđenje zbog ubojstva i mučenja ljudi, a pitanje je kolika je ta osoba slobodna donositi odluke svojom voljom. Znači da se vratim na meritum stvari. Smatram da ovu odluku o CERN-u nije moguće donijeti dok se ne raspravi prethodno pitanje. A prethodno pitanje je kakav je legitimitet ove vlasti i bi li trebao predsjednik Vlade zapravo raspisati nove parlamentarne izbore. Iz onog što smo vidjeli na ovim izborima, vidjeli smo totalni potop HDZ-a. Kolega Pernar. Vi se dobro zabavljate, to je u redu. Ali ja vas ipak molim da se vratite temi jer ću biti primoran vam dati opomenu. Ovo piše u Poslovniku HS-a da se morate držati teme i ja sam dužan upozoriti vas i ako se ne držite teme dati vam opomenu, tako da vas molim da nađete možda malo mudriji način govora da vas ne mogu opomenuti jer ovo što činite od mene, Poslovnik traži da vas opomenem jer se ne držite teme, a vi pokušajte naći načina u svom govoru i izlaganju da ipak budete bliže temi pa da vas ja ne mogu onda zaustaviti ili opomenuti, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi predsjedavajući. Uz dužno poštovanje, ako ja ne smijem ovdje govoriti, ja ću onda ovdje šutjeti za govornicom i svojom šutnjom ću reći sve što mislim o ovoj temi, o načinu na koji premijer Plenković vodi državu, svoju stranku i vi ovaj Sabor. I naravno o trenutnoj točki dnevnog reda.

Kolegice i kolege molim vas da ne ometate kolegu Pernara u šutnji. Ne piše u Poslovniku da je šutnja kršenje Poslovnika tako da ga ja ne mogu upozoriti.

dakle govorio o temi koja je predmet rasprave, ali mislim smatram da je u ovoj tišini bilo i nečega dobroga i da smo se ponovno vratili temi kojoj je potrebno pristupiti s respektom i ozbiljnošću. Tema je prevažna. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Bedeković, ja sam upozorio zastupnika, tako da, prekršen je bio Poslovnik i to smo riješili. Idemo sada na Klub nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege složit ću se sa prethodnicima koji su rekli da je ova tema iznimno bitna. Još ću jedanput naglasiti i da mi se osobito dojmio dolazak državnog tajnika u Hrvatski sabor kad je jasno rekao zašto je došao i što traži od Hrvatskog sabora. U zadnje vrijeme svjedočimo tome da se prema Hrvatskom saboru, ali ne krivnjom drugih, nego krivnjom isključivo nas i našim ponašanjem, govorim prije svega zastupnika u Hrvatskom saboru ovo tijelo dovelo na tu razinu da mnogi koji dolaze u Hrvatski sabor niti nemaju poštovanja prema ovom tijelu, niti ne kažu zašto su došli, a očekuju da će dobiti ako je, riječ o vladajućem prijedlogu dobit i ovako, onako bianco podršku. Dakle, ova tema je izuzetno važna o njoj treba raspravljati, ja ću si uzeti za pravo da raspravljam o ovoj temi, nisam znanstvenik, inženjer sam iz područja tehničke struke, ponešto znam, više toga ne znam, ali mi je ova tema izuzetno zanimljiva jer ima niz aspekata zašto je bitna. Iskoristi ću ovom prilikom, pretpostavljam da ministrica nije ovdje jer danas je sjednica Vlade, da čestitam i ministrici, naravno i njenim suradnicima i na potpisivanju samog sporazuma koji eto rekla je kolegica Bedeković, bio već zapravo još prošle godine i dakle Klub nezavisnih zastupnika će podržati ovaj zakonski prijedlog potvrđivanja sporazuma za pristupanje ovako važnoj međunarodnoj instituciji. Albert Einstein je davno rekao da je lakše razbiti atom nego ljudske predrasude i doista je to tako. Mi ovdje govorimo o nečemu što ima duboke implikacije ili može imati veliki utjecaj na našu budućnost i budućnost naše djece, naravno ova priča ide vidimo od 1954., kolega Jovanović je naglasio da je u to vrijeme SFRJ bila jedan od osnivača, naravno i Republika Hrvatska je bila u sastavu te federacije, '61. se otišlo ista je asocijacija samo zbog toga što nije bilo novca, ili nije bilo dovoljno mudrosti i pameti da se u tome održi. Zašto je pristupanje ovako sam ovakvoj međunarodnoj instituciji važno? Pa reći ću to ovako malo trivijalno majstorskim rječnikom, bez alata nema ni zanata. Dakle, RH koja u ovom trenutku izdvaja za znanost netko je ovdje spomenuo 9,8% BDP-a što je izuzetno malo. RH koja ako promatramo samo zdravstveni i mirovinski sustav ima rupu koja je znate koliko puta veća, 4 miliona puta je veća od ove članarine koju mi trebamo platiti za sudjelovanje u ovako važnoj instituciji. Mi dakle u ovom trenutku, naš proračun je okrenut prema prošlosti, nažalost zbog grijehova prošlosti, zbog svega onoga što smo u prošlosti krivo napravili, a ovih milijun franaka je okrenuto prema budućnosti. To je ta bitna odrednica i onda je na naravno uz taj milion franaka na raspolaganju 500 miliona EUR-a natječaja kojima RH može pristupati bilo kroz znanost, bilo kroz poduzetništvo jer je poduzetništvo, razvoj poduzetništva, pa i razvoj znanosti dozvolite ako mogu tako reći mi se čini da je kao u kvantnoj fizici, nema nekakvog tu linearnog napretka, nego se uvijek događaju nekakvi skokovi, a za te skokovi su potrebni iskoraci u inovacijama i novim tehnologijama. I zbog toga je ovo bitno. Dakle, osim što će hrvatsko gospodarstvo moći se razvijati i razvijati nove tehnologije kroz sudjelovanje u ovakvoj asocijaciji, ono će moći se i natjecati za ovako izdašna sredstva od 500 miliona EUR-a kroz natječaj. Dakle, moći će se sad javiti kao što je rekao mislim da je državni tajnik rekao da neće više biti samo podizvođači ili kolegica Bedeković, nisam siguran, nego će moći biti i izvođači ovaj, ovo pristupanje ima i benefite za znanost, benefite za gospodarstvo na kraju krajeva i za cijelo društvo. Ono što bi još htio spomenuti, malo me to ovoga, onako bilo mi je jako simpatično, direktorica CERN-a CERN-a tako piše barem u biografiji je bila, studirala je iz područja društvenih znanosti, književnost i umjetnosti i onda kako piše u biografiji odlučila je doktorirati fiziku elementarnih čestica, doista fascinantno. A ono što mi u RH što i ministrica naglašava, naravno i ministri prije nje je to cjeloživotno učenje i ono što sve čovjek može napraviti u svim fazama svog života, pa eto i ova gospođa je dokazala da se može, dakle ona je odlučila doktorirati iz područja fizike i elementarnih čestica. Dakle, to je još jedna stvar koju možemo, možemo učiti. Ono što je sad, još na kraju da zaključim da rasprava ne bude preduga, svakako treba podržati ovo, sporazum i on će imati, sudjelovanje u ovakvim institucijama i istraživanjima ima dublje implikacije na društvo, ne samo u području financija, gospodarstva nego općenito i svjetonazora. Vjerujte mi da je ovo svjetonazorsko pitanje otkrivanje Božje čestice ili odnosa materije i energije, nekad se je udžbenik iz fizike zvao Materija i energija, ja ga se sjećam i upravo ti prijelazi govore o tome što je vidljivo, što je nevidljivo. I ako hoćete o bogu, ja vjerujem u boga a moj bog je inteligentan bog, bog znanosti. Hvala. Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. moje kolegice i kolege Malo sam u napasti, jako mi se sviđala ona šutnja ovdje, to je bio jedan dosta veliki napredak, odnosno doprinos kvaliteti naših rasprava ali ipak ću reći par riječi o o ovom prijedlogu koji je pred nama koji mnogo govori u više pravaca. Dakle, prvo zaista smo sretni i veselimo se da je do toga konačno došlo. Mislim da pokazuje u kojoj mjeri je za uspjeh nekih takvih zaista vrijednih i važnih projekata važan kontinuitet. To je nešto što je započeto kao inicijativa 2014. I za razliku od našeg uobičajenog pristupa da svaka Vlada smatra da povijest i sve ostalo počinje od nje a sve prije toga nije ništa valjalo i sve što ne valja krivi su oni prije itd.. Ovo je jedan projekt koji su Vlade nastavile nakon 2014. raditi na tome i zbog toga je i rezultirao uspjehom odnosno ovim pridruženim članstvom Hrvatske Europskom centru za nuklearna istraživanja. Iako u prijedlogu zakona piše da nema nikakvih dodatnih troškova, nadam se da to na kraju neće ispasti tako nego da će ta suradnja izazvati i veće investiranje u znanost u Hrvatskoj i to u svim aspektima kojima se CERN bavi, dakle i investiranje u fundamentalna istraživanja ali čini mi se posebno značajnim investiranje u mlade znanstvenike i investiranje ono što je jedna gotovo jedinstvena funkcija CERN-a u edukaciju profesora, odnosno nastavnika koji predaju fiziku, koji rade sa mladim ljudima u školama jer to je mjesto na kojem se budući znanstvenici prepoznaju, odnosno prepoznaju područja u kojima bi mogli raditi i mogli se razvijati što je za sve a za zemlju kao što je Hrvatska koja treba ići isto industrije obzirom na druge komponente našeg gospodarstva kao što su poljoprivrede i turizam gotovo i jedino područje u kojem se dalje može u tom pogledu razvijati je uska povezanost gospodarstva sa znanošću i znanstvenim istraživanjima. Sa CERN-om je surađivalo i Zagrebačko sveučilište i Riječko i Splitsko, međutim sada se ta lepeza moguće suradnje proširuje naročito u pogledu mogućnosti hrvatskih znanstvenika da rade direktno i pokreću i rade direktno u suradnji sa znanstvenicima sa CERN-a na znanstvenim projektima. Zapravo je zanimljivo i u tom pogledu ovaj projekt ide upravo u suprotnom pravcu od onog koji je dosta snažan ne samo u Hrvatskoj nego i globalno a to je neka vrsta političkog i intelektualnog i mentalnog izacionalizma. U trenutku u kojem sve ključne teme, dakle sve teme koje su ključne za našu budućnost, primjerice klimatske promjene, znanost, tržište, zapošljavanje, migracije, nejednakost u bogatstvu koje izaziva društvene sukobe, proxy ratovi se ne mogu riješiti unutar jedne zemlje i prelaze granice jedne zemlje. Istovremeno u Europi a i šire od Europe a svakako i u Hrvatskoj se javljaju politički projekti koji sebe nazivaju suverenistima ili zagovornicima suverenosti a zapravo su izolacionisti i jedna vrsta manifestacije onog što se zove post istina ili post trust politika, da budem malo jasnija, post istina je zapravo politika temeljena na laži koja jednako tretira izmišljotine i znanstvene činjenice, koja žele izjednačiti znanje i neznanje i smatra da je to bit ravnopravnosti, koja zagovara teze da je zemlja ravna ploča, da se ne treba cijepiti da, i tako razno razne teze. U tim uvjetima suradnja sa jednom od najkvalitetnijih znanstvenih institucija u Europi nije samo pitanje znanosti mogućnosti suradnje i razvoja znanosti u Hrvatskoj. To je apsolutno i političko pitanje, dakle za što što se ovdje opredjeljujemo, za znanje ili za ne znanje. Za post-istinu, drugim riječima laž ili za mogućnost dolaska do istine međunarodnom širokom suradnjom da bi riješili one probleme koji su apsolutno najopasniji najopasniji i najznačajniji već danas, a da ne govorim sutra, apsolutno prelaze graniče čak i najvećih država, a kamoli jedne male Europe. I sa tog stanovišta suradnja sa CERN-om i hrvatsko pridruženo članstvo je jedan u nizu koraka u pogrešnom pravcu, jedan korak u vrlo dobrom pravci i sa tog stanovišta i pokušaj da se kontrira post-istine i marginalizacije svakog razuma i stavova utemeljenih na činjenicama i razumu. Zato tu poruku bi možda bilo dobro proširiti dodatno, a ne ostaviti je samo ovako u jednom uskom i možda na prvi pogled izoliranom krugu. Malo šire, reklamirati, što to znači, ne samo za fizičare, ne samo za znanstvenike, nego i za zdravlje hrvatskog društva, a po našem mišljenju, znači svakako jedan pozitivni korak u svim tim dimenzijama i Klub GLAS-a i HSU-a svakako će podržati **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem i vama. Došli smo do kraja rasprave saborskih klubova pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu poštovani zastupnik Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče. Evo, vrlo kratko u ovom pojedinačnom dijelu. Želim zapravo naglasiti nešto o čemu je govorila i kolegica Pusić, a to je kako ne bi smjeli dopustiti u Hrvatskoj da kod promjene administracije dolazi do zastoja projekata. Dakle, čuli smo, naše članstvo u CERN-u će biti oko milijun švicarskih franaka, međutim, pretpostavka je da će taj milijun se učetverostručiti u korist u korist hrvatskih znanosti, istraživanja i razvoja. Prema tome, Vlada u kojoj sam ja bio ministar, donijela je zaključak o pridruživanju Hrvatske, pokretanju postupka 6. veljače 2014. godine i trebalo je proći 5 godina da se taj zaključak operacionalizira. Dakle, ja se zahvaljujem ministrici Divjak, državnom tajniku Antičiću, koji su upravo zahvaljujući tome što su i sami znanstvenici, učinili ono što je bilo potpuno suprotno njihovim prethodnicima. g. Barišić, g. Šustar učinili su sve da taj projekt ostane u ladicama i zbog toga zapravo ovo kašnjenje. Prema tome, drago mi je što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ministricom Divjak i g. Antičićem napokon odblokirali inicijativu koja je bila pripremljena u našem mandatu i već do polovice 2014. učinjeni sve, svi potrebni koraci, predviđena sredstva u državnom proračunu, europskim fondovima, tako da je taj projekt mogao krenuti zaista već sigurno prije 3, 4 godine. Prema tome, već tada je naglašen važnost internacionalizacije naše znanosti, uključivanje u svjetske tokove znanja, ne samo CERN nego i Europsku svemirsku agenciju, se ne razumije./... naših znanstvenih centara izvrsnosti, infrastrukturnih projekata, programskih ugovora, financiranje nacionalne komponente znanstvenih projekata putem Hrvatske zaklade za znanost. veliki iskorak radi ministarstva aktualno i po pitanju programskih ugovora. Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Puli, prvo je potpisalo programske ugovore zahvaljujući kojima je osiguralo 20% više sredstava za istraživanje, dok istovremeno zagrebačko sveučilište nije ni započelo pregovore i na neki način opstruira jedan hvale vrijedan projekt ministarstva koji bi trebao osigurati više novaca našim znanstvenicima. Prema tome, tamo gdje je HDZ-ova Vlada preko ministara Šustera i Barišića petljala, sa klerikalnim i generalskim utjecajem i zborovima, a i danas čujemo takve ispade o nekakvoj kvazisuverenističkoj magli koja želi u maglu uvesti našu znanost. Tamo smo zapravo potpuno stali i dobili neprepoznatljivu parodiju ili inicijative koje su u potpunosti zaustavljene. Prema tome, moja poruka je jasno. Ako imamo jedan projekt koji sigurno donosi dobrobit Hrvatskoj, kanimo se kvazisuverenističkih magli i opredijelimo se za ono što će osigurati hrvatskim znanstvenicima da budu dio međunarodne znanstvene zajednice i da osiguraju istraživanje i razvoj u Hrvatskoj koji sigurno garantira hrvatsku budućnost. Hvala lijepo. Nema replika pa idemo na drugu raspravu, poštovana kolegica Glasovac. Nje nema pa gubi pravo govora i onda nam je na redu poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Ova rasprava, ovaj zakon tiče se civilizacije u kojem čitav svijet živi, civilizacije prema kojoj hrvatska ide, a to je civilizacija 4. industrijske revolucije. Znanstvenici se u toj revoluciji već nalaze, Hrvatska se tu ne pronalazi. Istina je da kad se radi o znanstvenim politikama, a ovaj zakon proizlazi iz znanstvenih politika, da je tu prisutan i trag određenih ministara. Jasno je da je i u ovom zakonu i o ovom pridruživanje Hrvatske u članstvo CERN-a, da se osjeti i taj misaoni, mentalni i motivacijski trag sadašnje ministrice, međutim, iako se radi o osobnoj dimenziji, ta je dimenzija koja proizvodi dobre, poželjne posljedice, stoga možemo taj ministričin trag u ovom zakonu promatrati i kao poželjan trag. Kad se govori o odnosi post-istine ili o nekakvim našim suverenističkih kvaziideologijama u kojima se nalazimo, jasno je da možemo očekivati refleks, da čim se radi o nekakvim međunarodnim tijelima, o pravnim subjektima na međunarodnoj razini da će nastati ili splitska riva ili u dušama suverenista da će nastati bunt protiv toga što bi se navodno mogao ili trebao ugrožavati nacionalni ili neki drugi identitet. Nacionalni identitet danas je identitet znanosti, to je identitet u kojem mi postajemo građani svijeta, a građani svijeta postajemo samo ukoliko omogućavamo da se smjenjuju znanstvene paradigme i da svaka znanstvena paradigma na bolji način tumači ono što je prethodno bilo. Dat ću vam jedan primjer upravo ovog našeg mjeseca svibnja da smo se nalazili prije 200.g., već bi netko proglasio Gospu od snijega ili Gospu od leda, sad budući se nalazimo u 2019.g. imamo znanstvenu paradigmu koja to objašnjava na takav način da ne prepuštamo se vlastitoj iracionalnosti, vlastitim strahovima, nego idemo u susret sigurnom svijetu, svijetu kojeg uspijevamo objasniti na temelju znanja. Znanstvene paradigme su takve da mi ipak pomalo kaskamo u razumijevanju kad govorimo u hrvatskom kontekstu, a to je da negdje ako, iz filozofije znanosti zadnjih 30-40.g. fizika gubi dominaciju unutar prirodnih znanosti i do izražaja dolazi molekularna biologija, bio medicina, bio tehnologija, ali rezultati do kojih se dolazi u CERN-u oni nam omogućavaju da dođe do razvoja i do uspostave novih znanstvenih paradigmi i novih znanstvenih dominacija odnosno i do toga da ćemo rasčaravati svijet. Mi kad uspijemo rasčarati svijet, onda ćemo živjeti u svijetu istine, ne u svijetu postistine, živjet ćemo u svijetu humanosti, ne u svijetu ogorčenog aktivističkog identiteta u kojem ćemo druge promatrat kao neprijatelje i pokušavat ih ispraviti da budu potpuno potpuno usuglašeni s našom vizijom svijeta koji je nestao prije 200.g., nestao je zato što su ga znanstvene paradigme, rad znanstvenog znanja, proglasile kao one koji ne daju plauzibilno objašnjenje. jedan prigovor bih tu ipak trebao uputiti Ministarstvu našem znanosti, a to je što ne bi se smjelo dopustiti, pogotovo putem programskih ugovora, da dođe do marginalizacije nekih drugih znanstvenih područja, kao što se radi o društvenim i humanističkim znanostima. Zašto? Ako želimo uspostaviti nekakvu jedinstvenu znanost ili znanost koja odgovara čovjeku, onda je nužno zaći na put uspostave određenih vrijednosti ili etičnosti. Ako ne stvaramo građansko društvo, onda uistinu nije moguća ni znanost. Znanstvene politike koje će marginalizirati društveno i humanističke znanosti, će biti znanstvene politike koje dovode do toga da smo mi sve manje građani, jel nam rast znanstvenog, prirodno znanstvenog znanja omogućavaju znanosti o kojima se danas govori i znanosti koje se proučavaju u CERN-u, al nam rast, smisao i ovu našu građanskost omogućavaju ove društvene humanističke znanosti, pa bih uputio jedan apel vama kao predstavnicima ministarstva da kod programskih ugovora uzmete u obzir ove posljedice koje distribucija materijalnih dobara prema društvenim humanističkim znanostima, ukoliko se one marginaliziraju, da će dovesti do toga da se oduzimaju građanska prava, a samim time će dovesti i do nerazumijevanja zbog čega je ovaj zakon danas značajan, zbog čega su rezultati znanstvenih istraživanja značajni, zbog čega znanstvena otkrića dovode do promjena, zašto te promjene imaju ili konstruktivni ili destruktivni karakter, to je sve ono što se može promatrati, što se promatra u jednom misaonom svijetu. Prof. Pusić je govorila o svijetu postistine, svijet postistine je svijet u kojem nema svijesti jer mi o svijesti ne možemo govoriti ukoliko postojimo samo mi, moje svijesti nema ukoliko nema nekog drugoga, da bih sebe spoznao, nužno je da bude netko drugi, da bi prirodne tehničke znanosti postojale, nužno je da budu društvene humanističke, da bi hrvatska nacija postojala, nužno je da postoje ostale nacije. Svijet postistine, svijet nacionalizma, svijet začaranog društva je svijet u kojem se onemogućava bilo kakav razvoj i to je svijet u kojem vlada jedna jedina zakonitost, a to je zakonitost odsutnih subjekata. Nešto je i kolega Pernar, kršeći poslovnik, govorio o rezultatima ovih izbornih procesa. Istina je da svi oni koji se osjećaju da su na ovim izborima izgubili, da zbog vlastite svijesti ne mogu ovdje doći jel im ta svijest u susretu s drugima posreduje njihovo gubitništvo, to je recimo izazov za društvene i humanističke znanosti, a ono o čemu mi sada raspravljamo i ono o čemu idemo i u što RH uvodimo zahvaljujući ovom zakonu je, to je svijet spoznaje, znanstvene spoznaje, svijet istine, svijet nepreglednog rasta, svijet rasta znanstvenih paradigmi i to je nešto što možemo samo podržati, ako ne na razini institucije, svakako će biti i onih koji to podržavaju i na osobnoj razini, kao što su i mnogi znanstvenici od 1991. do danas motivu i znanju tih znanstvenika i njihove institucije su sudjelovale u rastu znanstvenog znanja, znanstvenih paradigmi i omogućili su da RH ima te znajuće subjekte koji su nas već uključili u svijet znanja, a mi sad ovim ovim zakonom kaskamo i odajemo priznanje svim tim našim znanstvenicima koji su sudjelovali u ovom plemenitom poslu. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada je na redu g. Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, već sam kazao na početku ono što mi se ne sviđa, sad ću reći ono što mi se sviđa pa ćemo kasnije ponoviti opet ono što mi se nije svidjelo. Dakle, što se tiče suradnje s CERN-om naravno 5+, što bolja, što veća, što čvršća suradnja s takvim institucijama kao što je ovaj Međunarodni institut za nuklearna istraživanja ona pridonosi dobrobiti naše domovine, naših građana, naše znanosti. Pomaže našim znanstvenicima, a drago mi je da će i naši profesori i učenici imati i studenti priliku odlaziti tamo. I to je dobro. I to pozdravljamo. Svi pratili eto lov na božju česticu, to su stvari koje su eto fantastične, eto nakon 50 godina, 48 godina ako ne se varam napornog truda i rada ipak se trud isplatio. A taj CERN je postao jedno ishodište znanstvene misli, misli najsuvremenije fizike na svijetu. I to je ono dobro i to je ono što ja pozdravljam i što čvršću suradnju i da što više znanstvenika pošaljemo tamo, što više znanstvenika i da se vrate sa znanstvenim dostignućima u našu domovinu i da mi kao država napredujemo. To je dobro. Međutim, ja sam vas kritizirao maloprije, a reći ću opet opravdano sam vas kritizirao jer ste stvarno trebali ovdje doći na jedan malo ozbiljniji način. Dakle, vi ste ovdje došli u najviši dom hrvatskog naroda kao državni tajnik, vi ste čovjek koji radi u znanosti, cijeli svoj život, bili ste i ravnatelj Ruđera Boškovića ako se ne varam. ja znam da vama je ovaj posao možda sad nov, drugačiji, možda i stran ali vi ste ovdje trebali hrvatsku javnost izvijestiti o onim bitnim stvarima, a to su financijski i konkretni aspekti ovoga zakona koji donosimo. Ja ne vidim ni kod vas, niti kod kolege niti jedan papirić, niti jedan papir, čak ni sam prijedlog zakona o kojem govorite. I onda kada vam ja postavim pitanje, a drugi put ga vam postavljam, drugi put vam ga postavljam i tražim odgovor, da sad dođete za ovu govornicu ovdje, da imate vremena nazvati vaše u ministarstvo i da kažete konkretno, točno koliko će ta suradnja koštati Hrvatsku državu to i morate znati. Ja sam i za veći iznos možda, ali vi ne možete reći kao ste rekli, milijon švicaraca, čega, je li Švicarki, to je jako neozbiljno. S druge strane ja od vas kao zastupnik u ovom domu tražim konkretne podatke koliko je znanstvenika otišlo tamo, da znamo, ja želim znati, s kojim su to dostignućima se vratili, na kojim su poljima radili, vi imate tu jako puno vremena sve to obrazložiti i reći, sve to i s druge strane ne meni, nego hrvatskoj javnosti i reći što mi sada kao pridruženi član CERN-a imamo u budućnosti. Znači to je vaš posao. Dakle, vi sada više niste u znanosti, vi ste sada državni tajnik u jednom ministarstvu i vaš način, vaš pristup ovdje je krajnje neozbiljan. Ja ću ovdje razdvojiti dvije stvari, vi ste jedan jako dobar znanstvenik, ali posao državnog tajnika obavljate aljkavo. Dakle, imate još priliku sjediti ovdje, sljedeći put se pripremite i budite spremni na ova pitanja jer će vam i slijedeći put postaviti. A sada očekujem da ćete doći za govornicu, iskoristiti mogućnost kao predlagatelj zakona i odgovorit mi na ova pitanja koja sam vam postavio. Hvala. Gospodin Zekanović, božja čestica nije to dovoljno, ali imate drugu, imate drugu, imate drugu, imate repliku pa možete odgovoriti tada. Gospodin Kirin je tražio repliku. Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče, pošto je i uvaženi zastupniče Zekanović, pošto je za ekonomske gigante preskupo imati taka postrojenja oni su pridruženi članstvu u CERN-i zato ja vas molim, da li biste, vi kažete da je naše članstvo preskupo, da previše košta, da li vi mislite da bi nam oni trebali još uplaćivati u Državni proračun da bismo mi bili članovi CERN-e odnosno da li bi Hrvatska, je li to realno mogla sama izgraditi LCH?

vi potpredsjedniče sabora jednostavno morate dat svoj komentar i kršite Poslovnik, dakle Huggsov bozon ili znači nadimak je božja čestica, ako imate problem s tim javite se Švicarcima ili već ko je dao taj nadimak pa tražite da se promijeni, možda nek bude Titova čestica. Apsolutno nemam, ja sam za članstvo u CERN-u. Idemo sada na,